Гласували 71 народни представители: за 65, против 1, въздържали се 5. Предложението

Благодаря

В такъв случай

Благодаря, господин председател.

проекта за решение.

Предложението е прието.